Това е много ясно формулирано и аз не виждам никакви основания решението да се сменя, още повече, че на практика то беше прието с пълно единодушие. Нищо не е направено, вече минава септември. От юли до септември нищо не е направено по това главният прокурор да внесе своя доклад. Още повече че аз видях при Вас писмото, в което ясно той пише, че е готов да направи пълен отчет до края на юни, а за другите два месеца – юли и август, по технически причини, защото там се събирали документите, Ние се съгласихме с това и не виждам защо главният прокурор не е внесъл още този доклад за обсъждане в Народното събрание? Според мен народните представители, които са гласували „за“, искат това да се случи, главният прокурор иска това да се случи. Единствената пречка това да се случи в момента е всъщност председателят на Народното събрание, което, между другото, може да бъде още един довод за исканата оставка на председателя на Народното събрание, защото може да бъде тълкувано като системно неизпълнение на задълженията. Затова Ви моля веднага да направите всичко възможно тази седмица докладът на главния прокурор

народния представител Антон Кутев.) Изслушайте ме, аз Ви изслушах съвсем коректно! След като сме приели такова решение – с изслушване в залата и по тази процедура, в която трябва да внесе главният прокурор за първото шестмесечие доклад, той трябва отново да мине през Комисията по правни въпроси, така както Вие сте написали във Вашето решение. Точно така! Имаме едно решение, което обхваща до месец август. Главният прокурор е изпратил писмо с изричното съгласие, че може да направи такъв отчет, но ние трябва да приемем нарочно решение. Повярвайте ми, това нещо съм го съгласувала с юристите на Народното събрание. И ако Вие предложите едно решение, в което има такова предложение, можем да направим такова нарочно. Няма как да извикаме главния прокурор по начина, по който Вие казвате, защото той не е представител на изпълнителната власт. Заповядайте, господин Ченчев. Не, давам на господин Ченчев процедура. Заповядайте, господин Ченчев.

Госпожо Караянчева, не може това, което ми казвате, да е вярно. Вие сте председател на Народното събрание, цялата власт в момента е във Вас, въпреки че сте пръв сред равни. Това, между другото, повишава Вашата отговорност. Не знам какво са Ви казали юристите, но аз чета ясно: чл. 91 от Правилника на Народното събрание, в него пише: „По решение на Народното събрание, прието по искане на една десета от народните представители или на парламентарна група, или по своя инициатива главният прокурор внася в Народното събрание и други доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Обсъждането на докладите се извършва по реда на чл. 90.“

комисии, оттам да минат в залата. Има си ред, който е описан ясно. Не знам какви юристи са Ви съветвали, обаче тук няма абсолютно нищо, което да има нужда от юридическо становище – абсолютно изчерпателен текст. Единственият някакъв проблем би могъл да бъде, че този текст се използва за първи път в Народното събрание. Той досега не е използван, но това не значи, че не е абсолютно акуратно написан. Така че, моля Ви, минете към изпълнение на решението на Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Абсолютно акуратно е написан, господин Кутев, и аз не споря по правилността на текстовете в Правилника. Имаше писмо от главния прокурор, който каза, че ще изпълни решението на Народното събрание, но може да го изпълни след 8 октомври когато ще бъде готов отчетът по принцип. Имате писмото, което съм предоставила на всички парламентарни групи.

Благодаря, госпожо Председател. Бяхте достатъчно коректна да кажете, че сме провели разговор в петък с Вас. Наистина Вие предложихте да се внесе нов проект за решение по друг параграф, по който докладите на главния прокурор да

той не е разпределен нито в комисиите, нито в пленарната зала. Тоест това, което трябва Вие да направите, и това, което апелира господин Кутев, е да разпоредите Докладът на главния прокурор за шестмесечието да влезе в комисиите на българския парламент, да бъде гледан, естествено, в тях максимално бързо и в началото на другата седмица да бъде предоставен този доклад в пленарната зала. Това е, което се иска. Другата възможност, която Вие предложихте – да не се гледа в комисии, не е приемлива и затова не сме внесли

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е към Вас. Вие сте една от най-информираните, които отговарят за властта в държавата – било то изпълнителна, законодателна, като такава от най-високите позиции в страната, бихте ли информирали Народното събрание

в същия момент всички ние сме тук, нямаме онлайн заседания? И да Ви попитам нещо друго: премиерът и Министерският съвет имат онлайн заседания,

Министерският съвет продължава да провежда онлайн заседания (шум и реплики от ГЕРБ), или да извикате премиера, който да обясни? Защото най-вероятно премиерът го е страх да ходи на работа вече не само заради протестите, но или извикайте премиера или обяснете защо заседават онлайн?

декларация от името на парламентарната група на ВОЛЯ. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми български граждани! Миналата седмица от една политическа сила

перверзия, ако не бяха хилядите писма, които получих от Вас, като подкрепа, но по-важното е като информация, която ми дадохте, за да си припомним каква е историческата правда, че ми припомнихте кои са ми душманите, така да се каже, грубо в момента, и кои са тези, които ми искат оставка БСП като партия, но те имат и конкретни имена. Корнелия Нинова. В двете правителства – на Симеон Сакскобургготски и Иван Костов, едва на 28 години е била изпълнителен директор на Техноимпекс, същевременно и председател на Съвета на директорите на Техноимпортекспорт. Това е по-малката беда. В правителството на Сергей Станишев е била заместник-министър на икономиката и енергетиката и това, което Вие, уважаеми български граждани, ми пращате, за да ми припомните, е била уволнена заради разкрития за големи злоупотреби в ресора Румен Гечев. В периода 1995 – 1997 г. е заместник-председател на Министерския съвет и министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов. Пенсии – 3 долара, заплати – 5 долара, чудовищна инфлация, фалит на банковата система! Правителството е изгонено след бунтове и огромни протести. В тези години, никога няма да го забравя, безброй български семейства за себе си или като родители на малки деца са идвали и са се молели: „Ако може поне пет таблетки, 10 таблетки, да оживеем още пет дни, тази седмица да изкараме.“ Това всичко, уважаеми колеги, ми е припомнено от българските граждани, и е част от „БСП за България“. Хора, които са извършили огромен геноцид към българското общество, които са издевателствали над хората, докарали са ги до просешка тояга, до скотски начин на живот, по какъв друг начин можем да ги наричаме, освен по начина, по който Вие ми подсказвате, като изверги? Кристиан Вигенин част от правителството на Пламен Орешарски през 2013 г. Уважаеми колеги, 2013 г. не е 2007 г., не е и 1995 – 1997 г., това е преди няколко години и всички много добре си спомняме, че имаше около 400 дни или над година, около година, тежки, ежедневни протести на българските граждани срещу тези хора, които, да припомня пак, са довели до оскотяване на българското общество, от което още не може да се възстанови.

Ще прочета още и още един списък, част от списъка на многомандатниците депутати, които, естествено, сега се опитват да се появяват като нови лица, като морални стожери, като лица на промяната – и това може би е най-отвратителното. Защото сега, като прочета, виждам, че всички тези, които 2013 г. са били изгонени от българския народ чрез, пак казвам, едногодишни протести сега седят на първите банки на „БСП за България“ и всъщност те са носителите на промяната, те сега обещават светлото бъдеще. Светлото бъдеще сигурно е от три да станат пет долара пенсиите, а от пет долара – седем долара, заплатите. Корнелия Нинова, Георги Свиленски, Драгомир Стойнев, Филип Попов, Антон Кутев, Георги Андреев, Георги Гьоков, Добрин Данев и така нататък, това са безброй хора, които в недалечната 2013 г. са били изхвърлени от българския народ от управлението, точно защото са го довели до просешка тояга, довели са го такъв скотски начин на живот, че са предпочели тези хора да не ги виждат повече във властта, обаче същите тези хора, лакейничейки около председателя на партията, се сдобиват отново с депутатски мандати. Ето това е промяната, това са хората, които в момента се изявяват като новите, които догодина след изборите ще направят така, че България да процъфтява. Ние, както много български граждани, благодарим им още веднъж за тези писма, за които ми припомниха историческите данни, не вярваме в това нещо и няма да се спрем да ги разобличаваме. Да, в България смятаме, че има много достойни хора, но заради такива като Вас – многомандатници, те не могат да попаднат в парламента и да покажат своите качества. Затова, уважаеми колеги, слезте на земята, засрамете се и недейте да търсите враг или враг на народа там, където го няма. Врагът на народа е във Вашите редици. Вие сте тези, които сте го омаломощили, Вие сте тези, които са го докарали до просешка тояга и Вие сте виновници за съдбата му. Дайте шанс на модерни хора, на успели хора да извършат необходимите промени в България, за да може наистина българският народ да живее значително по-добре, да благоденства, а България да процъфтява и да бъде истинската модерна европейска държава, за която всички мечтаем. Благодаря

И 10 пъти поне ми е било обяснявано, че е било само на изказване, а когато е било на декларация – не можеш да вземеш лично обяснение. Аз 10 пъти поне съм Ви обяснявал, че това е нелепо, защото, когато някой започне да прави декларация, той може да наговори куп дивотии

промените начина на водене. Казвам Ви: 10 пъти досега сме го говорили това. Сега две думи по отношение на господин Марешки. Човек с присъди, човек, който нарушава Закона, защото да имаш 200 аптеки по Закона, в който пише, че трябва да имаш човек, който е станал за смях на целия народ, да ми дава на мен морални оценки, това е свинщина от висок порядък! По начина на водене – господин Марешки, заповядайте. Първо, господин Иванов. Господин Марешки, изчакайте. Господин Иванов искаше преди това. Може би е по начина на водене и ще трябва да се изкажете и по неговата тема, така че… Заповядайте, господин Иванов Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, мисля, че с основание не само на Вас, но и на преждеговорившия тук Марешки се иска оставката не само от нас, но от целия български народ. (Шум и реплики.) Защото това, което направихте, допуснахте тук от трибуната да се говорят да се говорят нелепи истории, и то от един народен представител, с извинение в кавички, който е осъден на втора инстанция. Какво чакате, да го изнесат тук с белезници след касацията, това ли чакате? Вместо да му направите забележка, че той трябва да си подаде оставката и повече да не петни тази институция, която и без това сте я потопили до дъното, до дъното, няма накъде повече, Вие позволихте от тази трибуна да се говорят абсолютни клевети и обиди срещу един милион български граждани. Защото, от тази страна на залата, и на тези, на които им спомена имената господин Марешки, са избрани от един милион български граждани. Разбирате ли? Така че направете, ускорете тази процедура и си подайте сами оставките. Благодаря. (Ръкопляскания от Господин Марешки, заповядайте. Днес съм решила да се въздържам от коментари. Давам на всеки да има по начина на водене, да ме съветва… Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всъщност не знам дали разбрахте, че аз Ви информирах за това, какво пишат стотици, хиляди български граждани. (Реплика Същите тези, които са били оставени, явно трябва да припомня. Не знам кой е виновен, но не знам каква лъжа е това, че те бяха на по три долара пенсии! Не знам, не знам. Може би съм излъгал. Да попитаме българските граждани. И когато някой определено

Трябва, естествено, тук да правим малко юридически подготовки. Не мога да му кажа „уважаеми“ – кой беше колегата преди малко,

Така че дали сте меки китки, дали сте твърди китки, Вие сте изгонени от българските граждани и нямате право да бъдете тук. Аз пък искам Вашата оставка. (Ръкопляскания Господин Свиленски, заповядайте. По начина на водене ли?

парламентарната трибуна?! Когато осъден човек на четири години, заема позицията заместник-председател на Народното събрание, най-нормалното е, да се оттегли и да си изчака

Той няма концесии, няма плажове – майка му е тази, която има тези неща. Нека не го обвиняваме и в тези неща. Но тези нелепости, които говори Марешки оттук, госпожо Председател, трябва да бъдат спрени и Вие още сега трябва да го отстраните от трибуната, която е заел до Вас, защото дава петно

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към Вас с апел – емоциите да ги потиснем и да преминем към дневния ред. Виждам тук, че вероятно лявата част не желаят да започнем с Програмата, която имаме за седмицата, и се опитват по всякакъв начин с процедурни

лявата част. Просто виждате, че те не се регистрират, нямат желание да работят и се чудят по какъв начин да отнемат ценното време на Народното събрание. Затова моето предложение към Вас лично е да преминем към дневния ред и да разглеждаме неща, които са от значение за българския народ. А що се отнася до споровете – има съдебна инстанция, която ще разреши съответно проблемите. Ние тук не сме в качеството си да да взимаме страна по дадено дело или друго. Един пример: в 41-то народно събрание – на хората, които са участвали, имаше колеги отляво, които също бяха осъдени, делото

Постъпили законопроекти и проекторешения от 16 септември 2020 г. до 21 септември 2020 г.: Проект на решение за налагане на мораториум по отношение на всякакви сделки с имоти, представляващи частна и публично държавна собственост, както и на действията относно преобразуването на имоти публично-държавна собствена в частна държавна собственост до момента на сформирането на 44-тото народно събрание след провеждане на следващите парламентарни избори. Вносител – Десислав Чуколов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума и околната среда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Доклад за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна дискусия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.

Разрешението е в сила за периода от 21 до 26 септември 2020 г. за общо два полета с цел участие в инициативата на НАТО. 2. Преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер

3. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на Швейцария. Разрешението е в сила за периода от 29 септември до 2 октомври 2020 г. за общо два полета с цел репатриране на лица. 4. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за периода от 28 септември до 3 октомври 2020 г. за общо два полета с цел транспортиране на опасен товар. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи Министерство на икономиката и Министерство на външните работи. Уведомленията са постъпили на 21 септември 2020 г. вх. № 003-09-72-75 и са предоставени на Комисията по отбрана.

„Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.“ Вносител е Комисията по правни въпроси, на 23 септември 2020 г., като предлагам да стане точка втора в Програмата, а останалите съответно да се преномерират. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в пленарната зала да бъдат допуснати: господин Милко Бернер – заместник министър на вътрешните работи, госпожа Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, госпожа Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правно нормативна дейност“, господин Атанас Темелков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“. Режим на гласуване за допуск на изброените лица.

изброените лица. Гласували 128 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 14. Предложението е прието. Моля изброените лица да заемат указаните от квесторите места.

внесен от народния представител Пламен Нунев и група народни представители на 28 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 31 юли 2020 г.“ „Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Закона да се измени така: „Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи“.“ Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов: „Създава се нов § 1: „§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 2 т. 10 се отменя. 2. Ал. 4 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Иван Иванов,

Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83,

създава изречение трето: „Главна дирекция „Гранична полиция“ осигурява техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна готовност на въздухоплавателните средства, които се използват за осъществяване на

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Неслучайно нашите предложения за нови параграфи 1 и 2 ги виждате в този законопроект и ги дискутираме в момента в залата. Да припомня на колегите за какво иде реч. С нашето предложение правим опит да премахнем това звено за охрана на физически лица, което беше

един ресурс, който не е оправдан, и съответно този ресурс може да бъде пренасочен да покрие предложението, за което ще говоря по-нататък, Законът да влезе в сила сега и веднага, за да могат да бъдат изплащани средствата на служителите на Министерството на вътрешните работи за положен извънреден труд.

прието и съответно да не се натоварва излишно системата с несвойствени функции. Така или иначе Министерството на вътрешните работи си има достатъчно друга работа, има

Отказвате се. Има ли други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване на прочетените текстове. Подлагам на гласуване наименованието на Закона. Гласували

на Закона. Гласували 127 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 12. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неприетото предложение на народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов за създаването на нов § 1. Гласували

следващото предложение на народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов за създаването на нов § 2, неприето от Комисията. Гласували

неприето от Комисията. Гласували 125 народни представители: за 33, против 77, въздържали се 15. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване текста за нов § 1 по редакция на Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 43а, съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)“ се поставя запетая и се добавя „на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)“, а след думите „Национално звено „Европол“ се поставя запетая и се добавя „Национално звено „ETIAS“.“ Предложение от народния представител Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов: „Създава се нов § 3: „§ 3. В чл. 100 се правят следните изменения: 1. В уводното изречение думите „и 10“ се заличават. 2. Точки 4, 5 и 6 се отменят.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„регистрацията, осигуряването на авиационната им безопасност и сертифицирането на летателната им годност“.“ Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

т. 6: „6. Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в ГДГП, които осигуряват техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол.“

Имате думата за изказвания по предложенията за нови параграфи 2, 3 и 4. Има ли желаещи?

редакцията на Комисията. Гласували 117 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 22. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов,

прието от Комисията. Гласували 118 народни представители: за 29, против 75, въздържали се 14. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на новия § 3, предложен от Комисията. Гласували

чл. 177, ал. 2 се правят следните изменения: 1. Уводният текст се изменя така: „Базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година. Месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:“. В т. 1 числото „2,3“ се заменя с „1,0“. 3. В т. 2 числото „1,6“ се заменя с „0,8“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов: „Създава се нов §

„Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година. Месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: б) в т. 1 числото „1,8“ се заменя с „0,8“. в) в т. 2 числото „1,3“ се заменя с „0,6“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За пореден път се опитваме да убедим залата, а и не само залата, защото това е виждането на служителите на Министерството на вътрешните работи, че законодателят освен задължения трябва да дава на тези хора и по-нормални условия на труд. Какво имам предвид? С нашите предложения за § 4 и § 5, които сме ги правили и в предходни законопроекти, продължаваме да отстояваме искането на синдикатите в системата на Министерството на вътрешните работи именно за преизчисляването на техните възнаграждения. Това, което правим, е съвсем нормално и отговаря на условията на труд, които те полагат, и да получат съответно адекватно заплащане. Ние предлагаме тяхната база – определения размер на основното месечно възнаграждение за най-ниска длъжност да е средната работна заплата. Аз не виждам каква е причината тук и сега този парламент да покаже своето отношение към тези служители, които всяка вечер са на улицата, тези, които всяка вечер и всеки ден борят престъпността в държавата, а ние тук като народни представители нехаем за това, което те получават като възнаграждение. В същото време създаваме разни ненужни структури, създаваме разни звена, от които няма никакъв смисъл, товарят товарят излишно бюджета, а в същото време служителите на Министерството на вътрешните работи не получават адекватно заплащане, което им е необходимо. Ако днес не покажем това отношение, само след месец-два предстои приемането на бюджета, приемайки сега Закона – тези промени, които ние сме предложили, те ще залегнат в бюджета на Министерството на вътрешните работи и съответно тези хора ще бъдат удовлетворени за труда, който полагат. Тоест държавата за тях няма да бъде мащеха, а ще бъде майка. И ако сега Вие не обърнете внимание на служителите на Министерството на вътрешните работи и това заплащане, което те заслужават за своя труд, който полагат, това означава, че ние ги използваме единствено…, тоест Вие, мнозинството, ги използвате за пушечно месо на протести, да ходят във всякакви неблагоприятни условия да работят, да борят престъпността, а Вие им казвате: „Вижте, хора, работете си на тези ниски минимални заплати!“ Сега е моментът, колеги, на тези хора да им се обърне внимание, сега е моментът да покажем своето отношение всички тук политически сили към служителите на Министерството на вътрешните работи. Аз пак съжалявам, че тук министъра го няма да изрази своето отношение, да каже какво е неговото виждане по тази тема, защото в крайна сметка тези български полицаи, тези служители на Министерството на вътрешните работи заслужават адекватно заплащане. Аз Ви казвам, че ние тези предложения ще ги направим още веднъж със Закона за държавния бюджет, когато се внася, ще ги направим, и по-добре сега да ги подкрепите, за да не се случва отново по Нова година те да излизат на стачки, да протестират срещу това, което Вие им вземате от джоба, и накрая министър-председателят пак да го дава с решение на Министерския съвет. Нормалното е да бъде прокарана една адекватна политика спрямо заплащането в Министерството на вътрешните работи. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Взех думата, защото, така разказана, приказката от колегата Иванов не е цяла. Ако Вие, господин Иванов, бяхте започнали с това, че ГЕРБ увеличи с 10% заплатите в началото на мандата и всяка година ги увеличава с до 10%, вече са 30%, и това е всяка година. Ние го правим, не сте го направили Вие. Когато бяхте на власт, можехте да го предложите това, но не го направихте. Аз обаче ще направя друго – ще запомня Вашите предложения и някога в бъдещето, ако дойдете на власт или с коалиция, ще Ви питам защо не го правите. Защото съм сигурен, че няма да го направите. Това, което ние сме направили, и аз няма да използвам такива думи за хората, тоест за полицаите – защо са навън и така нататък, и какви са им мизерни заплатите. Нищо подобно, точно обратното. И въпреки че не е първи приоритет на правителството, а е образованието, то е намерило пари и е направило това, за което Ви говоря – 30% увеличение на заплатите,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, странно щедри изглеждате тук от трибуната, но, вярвайте ми, служителите в Министерството не считат, че сте толкова щедри. Аз съвсем добронамерено Ви предлагам и ако не сте разбрали какво сме предложили, да Ви го прочета още веднъж: „Базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност да бъде средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година“ – точно, ясно и просто, за да не се налага да им правите подаяния всяка година – пък 5%, пък 2%. Аз Ви благодаря за оценката, ние скоро ще управляваме държавата, твърде вероятно (смях от ГЕРБ), и ще бъдат първите неща, които ще се случат, вярвайте ми. Но, вярвайте ми, оценката на тези хора, които всяка вечер Ви пазят тук, Вашето телосложение или както искате да го кажете, охраната, която Ви осигуряват и комфорта да работите в тази зала, не се чувстват добре заплатени, вярвайте ми. Направете този жест и им увеличете заплатите, да бъдат свързани със средната работна заплата в страната,

Преминаваме към гласуване на направените предложения от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов за създаването на нов § 4. Гласували

за 31, против 71, въздържали се 11. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на второто предложение на същите народни представители за създаването на нов § 5. Гласували

предложенията за § 1, 2, 3 и 4, които стават съответно § 5, 6, 7 и 8. Има ли изказвания?

Режим на прегласуване.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 10. Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 10: „§ 10. (1) Считано от 1 ноември 2020 г. заварените служебни правоотношения на държавните служители в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, които осигуряват техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за Министерството на вътрешните работи в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, ако служителите отговорят на изискванията по чл. 155, ал. 1, 1, т. 1 – 3 и ако към 1 ноември 2020 г. не са навършили 60 години. (2) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за Министерството на вътрешните работи, щата на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, без да подписват акт за встъпване в длъжност, след подписване на клетвен лист по чл. 146, ал. 2 и подаване на декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3. 3. (3) Считано от 1 ноември 2020 г. се прекратяват служебните правоотношения на държавните служители в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, които осигуряват техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол, но не отговарят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. не подпишат клетвен лист по чл. 146, ал. 2, не подадат декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3 или към 1 ноември 2020 г. са навършили 60 години. (4) Преобразуването по ал. 1 се извършва, без да тече срок за изпитване, освен за служителите, които са в срок за изпитване, като за тях изтеклият към преобразуването срок се зачита. (5) При преобразуването по ал. 1 се запазва присъденият ранг по Закона за държавния служител. (6) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на

служебните книжки на служителите по ал. 1 се вписват датата и основанието за преобразуването на служебното правоотношение и продължителността на времето, което се признава за служебен стаж. стаж. (9) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, придобити по Закона за държавния служител до 31 октомври 2020 г., се запазват и могат да се използват в сроковете по чл. 59а от Закона за държавния служител. (10) Образуваните и неприключили до 31 октомври 2020 г. производства за търсене на дисциплинарна отговорност от служителите по ал. 1 се прекратяват. (11) Правоотношенията на служителите по чл. 142, ал. 1, в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, извън посочените в ал. 1, се запазват съответно като служебни правоотношения по Закона за държавния служител и трудови правоотношения в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“.“ Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 11: „§ 11. В Закона за киберсигурност

в ал. 2 думите „В Държавна агенция „Национална сигурност“ се изгражда и поддържа“ се заменят с „Държавна агенция „Национална сигурност“ администрира и ползва“; създава се ал. 7: „(7) Центърът по ал. 2 се изгражда и поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“.“ 2. В параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2022 г.“ се заменят с „31 декември 2023 г.“.“ Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде §

и 23: „22. създава и поддържа Портал за разработчици; условията и редът за поддържането и ползването на Портала се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6; 23. 23. реализира и поддържа национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи на административните органи; органи; условията и редът за поддържане и ползване на хранилището се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.“ 2. В глава първа „а“ се създава Раздел V с чл. 7т: „Раздел V Регистър на софтуерни системи, разработени за целите на електронното управление Чл. 7т. 7т. (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа публичен регистър на софтуерни системи, разработени за целите на електронното управление, който съдържа информацията по чл. 7в, т. 23. (2) Административните органи длъжни да вписват в регистъра по ал. 1 информацията по чл. 7в, т. 23 за всички проекти или части от проекти, разработени по поръчка, отговаряща на условията на чл. 58а, т. 1, в едномесечен срок от внедряването им в експлоатация по реда на чл. 7ж, ал. 5. (3) Информацията, която се вписва,

Уважаеми дами и господа народни представители! Днес отново разглеждаме Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Защо тази поправка е в заключителните разпоредби? Според нас, от „Движението за права и свободи“, се заобикаля междуведомственото съгласуване – нямаме становище от Министерството на транспорта, нямаме становище и от Министерството на финансите. Според нас истинският вносител на § 12 е господин Томислав Дончев и ако той е истинският автор, трябва да е в залата и да защити тази поправка.

„Сегашният § 6 относно влизането в сила на закона става § 11, като в него думите „1 януари 2021 г.“ се заменят с „деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 13: „§ 13.

заключителния параграф ? Господин Иванов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че трябва да се повтарям, но очевидно не разбирате необходимостта тези промени да влязат в сила

Това е добре, ние ги приемаме, но въпросът е кога? Вие казвате: от 1 януари, а ние казваме: от датата на публикуване. Какво пречи този закон да влезе в сила? обнародването му да бъде или в петък, или другия вторник от следващия месец, а остават три месеца до края на годината. Разчетите, които ще са направени колко ще струва това нещо, ще бъдат дори под 10 млн. лв. Какъв знак давате на служителите в Министерството на вътрешните работи? Казвате: след Нова година я ни има, я ни няма, а тук може да ги вземате, може и да не ги вземате. Уважаеми колеги, направете един жест

за да могат всички служители, които полагат извънреден труд, да бъдат заплатени съгласно тези промени, които направихме сега. Това ще бъде изключително добър знак, изключително добра реакция на целия парламент, защото ще трябва да се обединят и опозицията, и управляващите, за да може да кажем на служителите от Министерството на вътрешните работи: да, ние мислим за Вас и Вие ще получавате адекватно заплащане за Вашия труд – не след три месеца, а отсега.

Преминаваме към гласуване на предложените тестове. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Госпожо Александрова, заповядайте да запознаете народните представители с Доклада.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 за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия На свое заседание, проведено на 23 септември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател на Централната избирателна комисия. Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от прекратяване на пълномощията на член на Централната избирателна комисия на основание чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат процедурни правила за избор на председател на Централната избирателна комисия. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 22 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия. І.

Предложенията за кандидати за председател на Централната избирателна комисия се правят от народни представители и парламентарни групи в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 7-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация по т. 1, това се отбелязва в него. 3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи: - писмено съгласие на кандидата по образец – Приложение № 1 към решението; - подробна автобиография; - заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за юридическа правоспособност по специалност „Право“; документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 50, ал. 2 от Изборния кодекс; - писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите

oбстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс се установява служебно от администрацията на Народното събрание. II. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията заедно с документите по Раздел І се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуват се името и мотивите на народния представител, предложил съответния кандидат. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по правни въпроси въпросите към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“, № 1, Комисия по правни въпроси или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по правни въпроси. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Изслушване на предложените кандидати за председател на Централната избирателна комисия 1. Комисията по правни въпроси изслушва предложените кандидати за председател на Централната избирателна комисия, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс. 2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението, по поредността на внасянето му, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути. 4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография, както и да изложи виждането си за дейността на Централната избирателна комисия в изложение до 5 минути. 5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили при условията и по реда на Раздел II, Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. 6. След изчерпване на зададените въпроси на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути. 7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата. 8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на всеки кандидат за председател на Централната избирателна комисия.

Комисията по правни въпроси представя доклад от проведеното изслушване. 3. Кандидатите се представят от вносител на предложението за председател на Централната избирателна комисия в изложение до 2 минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. друго. 6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане

т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс по образец – Приложение № 4 към решението; 2. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 се подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие

Уважаеми колеги, уважаеми съграждани! Ден след като отбелязахме независимостта, се състоя нов масов протест. Мнозина отново поискаха независимост – този път от собственото си управление. Недоволството не стихва. Протестите не намаляват. Оставайки слепи и глухи за исканията на гражданите, задълбочавате още повече политическата криза. Госпожи и господа управляващи, според действащата Конституция, която толкова Ви пречи, основополагащите принципи за обществото ни са – социална и правова държава, в която другите закони не могат да противоречат на Конституцията. Съжалявам, че днес има нужда да напомняме това. Проектът Ви за Конституция показа отношението Ви към държавата и волята Ви да се задържите на власт с цената на конституционния ред и два плажа. Този опит беше осъден и обезсмислен от гражданското общество и опозицията в наше лице. Затова вторият Ви опит да спечелите служебно избори намери място в Проект за Изборен кодекс. Той е еманация на управлението Ви. В Преходните и заключителните разпоредби между две четения предложихте Конституцията да се отменя чрез референдум. Така поставяте под въпрос базови човешки права или дори териториалната цялост на България. Докато рушите основите на правовата държава, пътьом задължавате идното поколение с 5 млрд. лв. Докато раздавате 50 лв. на българските пенсионери от внуците им, си делите онези 700 млн., които липсват от нашите данъци. Така се превърнахте в заплаха за националната сигурност. За 10 години създадохте корупционен облик на страната ни. Авторитетни медии и неправителствени организации определят България като страна със системен проблем с корупцията, която не отбелязва никакъв напредък според индексите, и заема твърдо първо място като най-корумпираната страна в Европейския съюз, с нива на корупцията много над средните за Съюза, и като най-бедната държава с увеличаващи се различия между България и останалите страни членки. от ГЕРБ и ОП) показахте колко безчовечни можете да бъдете. Въпреки заявката на Борисов, че види ли кръв, подава оставка, видяхме кръв, боксове, газ, бой на студенти, арести на журналисти и граждани, а за всичко това няма поета отговорност, няма извинение, няма оставка. Не намериха отговор записите, потвърдени от международни лаборатории като автентични, снимките, къщите в Барселона.

Заглушаването на критично мнение е белег на тоталитарните режими. Критиците на властта попадат под незаконосъобразните удари на прокуратурата, която е готова да овъргаля в лична кореспонденция всеки неудобен. Никой не е неуязвим от подобна атака, доказа безпрецедентното нахлуване в президентската институция на въоръжени мъже. (Шум и реплики Въпреки Конституцията, въпреки законите, изслушването на премиера Борисов и на главния прокурор Гешев се оказа трудна задача за българския и дори за Европейския парламент.

както и за разследването или липсата на разследване от страна на главния прокурор Гешев. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) В отговор прокуратурата опита да манипулира обществото с лъжа, че сама е предизвикала изслушването, а изпълнителната власт открито излъга за съдържанието на разговорите, като ги интерпретира в своя полза. Всичко това бе изобличено от представители на Европейския парламент, но с цената на авторитета на България в Европа. Демокрация. Един от основните принципи на демокрацията е разделението на властите. У нас, макар Цвета Караянчева да е формално началник, както се изразява Борисов, ставаме свидетели на унизително, дивашко отношение от страна на изпълнителната към законодателната власт. С мълчанието си госпожа Караянчева превърна стола на председателя от най-авторитетното работно място в службица в угода на премиера. Зачитане на човешкото достойнство. Не от къде да е, а директно от Брюксел Борисов обяви, че дядото на бития студент Евгени Марчев не ни е дал да учим в чужбина. Протестиращите бяха наричани от властта маймуни, утайка и платени метежници. Стилът на това управление, което нарече деца с увреждания „уж болни деца“. Млади образовани хора бяха обругани от власт, която не просто не говори чужди езици, а не говори на един език със своите съграждани. БСП има основна роля в приемането на България в Европейския съюз, затова не можем да приемем, че правителството на Борисов ни отдалечи от съседните ни държави, а пропастта става все по-голяма във всяко отношение. следващия програмен период Европа обвързва кохезионните фондове с върховенството на закона и зелената икономика. По отношение на върховенството на закона не виждаме смисъл да привеждаме примери – Вие сте рецидивисти в потъпкването му. По отношение на екологията сте екологични пиромани. С вноса на боклук, бетонираното Черноморие и хотелите – подпорни стени, най-мръсния въздух и очертаващото се безводие, Вие не давате европейска перспектива на страната ни. Нито опитите да купите хората, нито опитите да ги сплашите, нито смяната на едни министри с други, нито обвиненията към авторитетни европейски медии, че са взели пари, за да Ви критикуват, ще Ви спечелят време и легитимност. Няма да заглушите критиката, няма да направите трето качество хора поколение българите. Защото всички проучвания показват, че мнозинството подкрепят протестите, искат предсрочни избори и оставка на правителството, включително българите в чужбина. За първи път Борисов успя да обедини всички срещу себе си. Преди избухването на протестите, въпреки всичко, не вярвахме, че европейски граждани за развитие на България ще бъдат основната пречка пред европейското развитие на страната. Че именно Вие ще се превърнете в най-голямата заплаха за европейския облик на страната ни. Ще останете в историята с позорния си край и упорития отказ да го приемете достойно. Въпросът, който седи пред нас, е каква цена ще плати България и колко време ще ни е необходимо да поправим стореното от Вас? България се събужда ужасно бавно, но слънцето е вече изгряло. Ще се става! Господин Божанков, Вашето изказване, извън обсъждания дневен ред, нищо нямаше да загуби, ако бяхте спестили тези обидни думички, с които гарнирахте изложението си. Следващият път ще Ви бъде наложена дисциплинарна мярка „забележка“ – това казва Правилникът. Има ли други желаещи да направят изказване извън обсъждания дневен ред? Няма.

изказвания. Има ли желаещи за изказвания? Няма? Всички са съгласни, така ли?

кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.“ Гласували

От Комисията по правни въпроси заповядайте, госпожо Атанасова.

господин Евгени Стоянов – заместник-министър, госпожа Милена Първанова – директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, госпожа Донка Аврамова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Стоянов, който посочи, че с него се разширяват възможностите за доказване на бащинство и оспорване на припознаването. Измененията и допълненията са предвидени в глава шеста „Произход“ на Семейния кодекс и са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по жалби срещу България и имат за цел отстраняване на констатирано непълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Предвижда се възможност за оспорване на бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт или по изключение, ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, в едногодишен срок от узнаването им, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Предвижда се съдът да решава спора по същество при зачитане на най-добрия интерес на детето. Прецизира се разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс, като се дава възможност детето да оспори бащинството след навършването на 14-годишна възраст. Господин Стоянов отбеляза, че се създава възможност дирекция „Социално подпомагане“ да оспори припознаването преди то да бъде извършено. Въвежда се възможност припознаването да може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 „за“, без „против“ и 7 „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

От името на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта давам думата на председателя на Комисията – господин Славчо Атанасов.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 Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., разгледа разгледа и обсъди Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г. На заседанието присъстваха: госпожа Милена Първанова, директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, и госпожа Донка Аврамова, държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“. Законопроектът бе представен от госпожа Милена Първанова. Според вносителите целта на Законопроекта е отстраняване на констатирано непълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, постановено от Европейския съд по правата на човека с решение по две съдебни дела срещу България по обединени жалби от 2008-а и 2013 г. Заключението на Европейския съд е, че вътрешното законодателство не предвижда правната възможност предполагаемият биологичен баща на дете, чийто произход вече е бил установен чрез припознаване, да го оспори директно и да установи собственото си бащинство, както и възможността да има обстоятелства, опровергаващи бащинството, които са узнати много по-късно след раждането на детето по независещи от ищеца причини. Вносителят поясни, че решението на Европейския съд е свързано с две разпоредби в действащия Семеен кодекс. Във връзка с това се предлагат следните изменения и допълнения: 1. в чл. 62, ал. 1 се дава правна възможност за оспорване на бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането или по изключение, ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, в едногодишен срок от узнаването им, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето; 2. в чл. 62, създава се нова ал. 5, се предвижда правната възможност всяко трето лице, имащо правен интерес, да може да оспори припознаването и да докаже собственото си бащинство до изтичане на една година от узнаване на раждането. С промените в чл. 63 се допуска възможност страна по исковете за оспорване на бащинство да бъде и лицето, което твърди, че е биологичен родител. Наред с измененията, с които се изпълняват решенията на Европейския съд, се прецизират и други нормативни разпоредби, а именно: 1. урежда се правото на защита на непълнолетните деца, които са родени в брак; 2. припознаването може да бъде оспорено освен от родител или 14-годишно дете, така и от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, ако това е в интерес на детето; 3. когато интересите на детето го налагат, припознаването може да бъде оспорено и от прокурора чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му. В края на изложението вносителят подчерта, че с предложените изменения и допълнения се изпълнява чл. 46 от Конвенцията, предприети са мерките, свързани с изискването на международното публично право, че страните по Конвенцията имат задължение да осигурят съответствието на правото и практиката им с тази Конвенция, както и препоръката на Отдела по изпълнение на решенията към Съвета на Европа, че в Закона трябва да се предвидят разпоредби, които да уреждат положението на предполагаеми биологични бащи, които никога не са изгубили интереса си да установят собственото си бащинство по отношение на деца, родени преди години извън брак и припознати от други мъже. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със 17 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс,

заповядайте да запознаете народните представители с Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Законопроектът беше представен от заместник-министър Евгени Стоянов. Със Законопроекта се предлагат промени, които имат за цел да усъвършенстват законовата уредба в следното основно направление: Привеждане в съответствие на действащите норми относно припознаването и оспорването на бащинство с правото на зачитане на личния и семейния живот съгласно чл. 8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и изпълнения на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по обединени жалби „Л.Д. и П.К. срещу България“

свързани със: - разширяване на възможностите за оспорване на презумпцията за бащинство от физически лица, които имат правен интерес и необходимост от това при осигуряване на пропорционален баланс на конкуриращите се интереси на спорещите страни; на припознаването преди и след извършването му, като се създаде правна възможност за всяко трето лице, имащо правен интерес, да може да оспори припознаването и да докаже собственото си бащинство; създаване на законови предпоставки за ограничаване на използването на института на припознаването за заобикаляне на осиновяване, трафик и търговия с деца, посредством възможността за оспорване на припознаването от Дирекция „Социално подпомагане“ преди неговото извършване, респективно преди настъпването на неговите последици; създаване на възможност припознаването да може да бъде оспорено и от прокурора чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му, когато интересите на детето го налагат; - по-добра и навременна защита интересите на децата. Към Законопроекта е приложена частична оценка на въздействието на Законопроекта. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41,

Доклада за първо гласуване на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Ципов.

обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г. На заседанието присъстваха – от Агенцията по вписванията: Габриела Козарева – изпълнителен директор, и Кирил Чакъров главен секретар. Законопроектът беше представен от госпожа Габриела Козарева, която посочи, че с него се цели по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ, в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни,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 кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица – осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Госпожа Козарева отбеляза, че се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен, като въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг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

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г. На свое заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г. На заседанието присъстваха – от Агенцията по вписванията: Габриела Козарева – изпълнителен директор, и Кирил Чакъров – главен секретар. От името на вносителите Законопроектът бе представен от Габриела Козарева. Със Законопроекта се предвижда да се постигнат стратегически цели за постигане на съответствие с принципите, свързани с обработване на личните данни, заложени в Регламент (ЕС)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 В тази връзка се защитава неограниченото разкриване и разпространение на лични данни, както и постигането на правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни чрез осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване. Освен това друга основна цел на Законопроекта е усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на по-качествени услуги на субектите. Поставя се на законова основа и надграждането на регистър БУЛСТАТ, за да се отрази промяната на начина на вписване и генериране на ЕИК на физически лица, заложена в системата. Създава се възможност за запазване на информация за вписани обстоятелства на субекти – физически лица – чуждестранни граждани, които не притежават ЕГН или ЛНЧ, с оглед използване на данните от различни институции – НАП, НОИ или други, както и възможност за използване на данните от различни заинтересовани институции. Цел на Законопроекта е и намаляване на административната тежест за субектите чрез отпадане на такси за издаване на карти за идентификация. Цел на Законопроекта е да регламентира изграждането на софтуер за издаване на удостоверения за вписани обстоятелства. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за“, 6 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“

Продължаваме по дневния ред с

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г. На заседанието присъства господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Стефан Апостолов. В своето изложение господин Апостолов информира народните представители, че предложеният законопроект има за цел да отстрани пропуск в разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, като разшири обхвата му. Вносителят посочва, че в старата нормативна уредба до 2008 г. златните олимпийски медалисти, прекратили активната си състезателна дейност, са придобили правото на месечна премия съгласно чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта. Носителите на сребърни или бронзови олимпийски медали са имали същото право съгласно чл. 34а от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. С изменение на Закона за физическото възпитание и спорта от 2008 г. правото на пожизнена месечна премия, отпускана по реда на Закона, се разпростира върху олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност. Формулировката на действащата към момента разпоредба на § 6 на Закона за физическото възпитание и спорта не се отнася за децата – забележете, колеги – на починалите олимпийски медалисти, носители на сребърен и бронзов медал, които са получавали премия след прекратяване на активната си състезателна дейност по чл. 34а от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

предложените изменения и допълнения, а Министерството на финансите не подкрепя Законопроекта, като посочва своите аргументи за това. В хода на дискусията участие взеха народните представители Славчо Атанасов, Иван Ченчев и Севим Али, които изцяло подкрепиха предложения законопроект. Господин Ченчев изрази несъгласие със становището на Министерството на финансите. В края на обсъждането председателят на Комисията господин Славчо Атанасов предложи, с оглед на пълния консенсус по предложените изменения, в пленарната зала да бъде направено предложение Законопроектът да бъде приет и на второ гласуване на основание чл. 80, ал. 2 Народните представители единодушно подкрепиха направеното предложение, за което се прилага доклад за второ гласуване. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 18 гласа „за“,

Към момента в § 6 е регламентирано правото на пожизнена месечна премия на ненавършилите пълнолетие деца на починали олимпийски медалисти, които са получавали тази премия по действащия или отменен Закон за физическото възпитание и спорта. Старата нормативна уредба показва, че от 2005-а до 2008 г. олимпийските шампиони, прекратили активната си състезателна дейност, са имали право на месечна премия по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта, а носителите на сребърни или бронзови олимпийски медали, прекратили

Впоследствие – през 2008 г., тази разпоредба е била отменена, а с изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта през 2008 г. правото на пожизнена месечна премия, отпускана по реда на Закона, се разпростира върху всички олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност. Към момента действащата разпоредба на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта е непрецизна, тъй като се отнася само за децата на починали олимпийски медалисти, които са получавали премия съгласно чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта, но не включва децата на починалите олимпийски медалисти, които в периода между между 2005-а и 2008 г. са получавали премия от Българския спортен тотализатор. Във връзка с това ние предлагаме друго законодателно решение, което предвижда допълнение в § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта, като следва

С тези изменения и допълнения се преодолява неравнопоставеното третиране на децата, носители на едно и също право – това на месечната парична помощ, отпускана на децата, наследници на починали олимпийски медалисти колеги, това е по-скоро кауза, като така можем да изразим отношението на признателност на държавата към наследниците на лицата, донесли олимпийска слава, с която ще получат подкрепа техните деца до навършване на пълнолетие или продължаване на висшето си образование до 25-годишна възраст. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми колеги народни представители! Ние от ДПС, като отговорна и последователна на своите решения партия, ще подкрепим предложения на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, тъй като

идея, която впоследствие беше припозната от всички политически партии. Разбира се, имаше предложения и в едната, и в другата крайност, като това това паричната месечна премия да се получава само от децата на олимпийските шампиони, до такава идея тази премия да бъде получавана и от самите треньори на олимпийските медалисти. Ние Ние подкрепяме това, че всяка политическа сила, представена в 44-тото народно събрание, възприе тази идея. Ако трябва да бъда максимално коректен, тя беше надградена. Предложението, което в момента обсъждаме,

в периода 2005 – 2008 г. са получавали премия по Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор. Наистина има празнота в нормативната уредба, колеги, и тази поправка трябва да бъде приета. Дотук – добре.

а жалбата, която е подадена, доколкото знам, е от октомври месец 2019 г. – за това, че има несправедливост в сега действащия закон. Уважаеми колеги, имахте достатъчно време през

както в случая – превърна се в порочна практика в 44-тото народно събрание колеги народни представители да изземват функциите и на Министерския съвет, и на съответното министерство, Министерството на младежта и спорта. Това може би дава обяснение за качеството на законите и приложението им, законите, които се предлагат и се приемат в 44-тото народно събрание. Благодаря Ви още веднъж за вниманието. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Лечева.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Факт е, че днешният законопроект разглежда един пропуск, който трябва да бъде преодолян. Няколко думи обаче по принцип за тази практика и за тази политика, която която е силно и тясно ограничена само в няколко страни в Европейския съюз и в целия свят, бих казала. И като апел към всички народни представители, и към управляващото мнозинство: нека да погледнем към тази политика под един друг подход, защото чух, че всеки един казва, че с така направените промени ние надграждаме тази политика. В днешните условия в българския спорт най-тежко засегнати са например българските треньори. Извън тази политика и тази практика за пожизнени премии остават световни и европейски шампиони. Мога да кажа, че в последните участия на нашата олимпийска делегация все по-малко са олимпийските отличия, които получават българските спортисти, и все по-трудно стигат до тях. Затова пък все още имаме европейски и световни шампиони, които не могат да се възползват по никакъв начин от някаква финансова или друга подкрепа от държавата. А ние дължим такава подкрепа, още повече дължим подкрепа и за да мотивираме младите да се насочат, да се се ориентират към спорта и да продължат своите спортни тренировъчни занимания до достигане на високи спортни постижения. Много държави предлагат политика, различна от тази, по-опростена – пожизнени премии, създавайки фонд, чиято чиято цел е именно да подпомогне по най-различни направления развитието на всеки един състезател, приключил своята състезателна дейност, и, разбира се, изкачил се на високия световен, европейски и олимпийски връх, давайки възможност от този фонд да се раздават средства за безлихвени кредити, средства да завършат образованието си, средства, които са за квалификация, и така нататък, средства за отглеждане на дете. Една по-различна политика, един по-различен подход по отношение подкрепа на българските спортисти. България отделя всяка година близо 6 млн. лв. именно за пожизнените премии на олимпийските медалисти. Това е един огромен разход от страна на държавата, огромна подкрепа, но извън тази подкрепа остават много други,

и най-вече към управляващото мнозинство, да помислят за един по-различен подход за подкрепа в следващите години и месеци. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Лечева. Реплики има ли? Не виждам. Прекратявам заседанието за 30 минути.